poticajnoj stanogradnji, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 787; Predlagateljica zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta ste primili. Sukladno članku 204. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi, mogu podnositi, do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo, Odbor za financije i državni proračun i Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Izvješća ste primili na sjednici. U ime predlagatelja konačni prijedlog zakona obrazložiti će zamjenik ministrice graditeljstva i prostornog uređenja gospodin Željko Uhlir. Izvolite. Poštovana potpredsjednice, dame i gospodo saborski zastupnici. Zakona o društveno poticajnoj stanogradnji je donesen 2001. godine i do sada je provedbom zakona izgrađeno ukupno 6319 stanova u 76 jedinica lokalne samouprave. Ukupna investicijska vrijednost za tih 6319 stanova iznosi oko 3,1 milijardu kuna a za što je Republika Hrvatska putem poticajnih sredstava uložila uložila preko 759 milijuna kuna s time da treba naglasiti da su poticajna sredstva povratna sredstva i ona se vraćaju prilikom otplate kredita za stanove. U dosadašnjoj provedbi zakona uočen je trend pomanjkanja interesa za kupnju stanova. Međutim i dalje postoji potreba zainteresiranih građana za rješavanjem stambenog pitanja ali iako zainteresirani za rješavanje jednog od ključnih životnih pitanja isti se teško odlučuju na dugogodišnje zaduživanje. Uz navedeno nužno treba istaknuti i sve manji broj zainteresiranih građana koji mogu ostvariti odgovarajuće rješavanje stambenog pitanja, kupnja stana budući da je sve manji broj potencijalnih kupaca kreditno sposoban. Predloženim izmjenama i dopunama omogućava se rješavanje stambenog pitanja na odgovarajući način zainteresiranim građanima koji zadovoljavaju propisane uvjete i to davanjem u najam stanova pod uvjetima koji su povoljniji nego na tržištu. Time se realiziraju tri cilja, građani lakše rješavaju stambeno pitanje, povećava se radna mobilnost stanovništva i pokreću se investicije u građevinskom sektoru. Osim ekonomske isplativosti najma za potencijalne najmoprimce nužno je istaknuti i pravnu uređenost i sigurnost koju pruža najam stana izgrađenim sredstvima Republike Hrvatske. Nadalje, predloženim smanjenjem kamatnih stopa pri čemu kamate za poček otplate smanjuju se sa 2% na 1% i kamate na kreditna sredstva Republike Hrvatske smanjena su u prijedlogu sa 5 na 3%. Takvim promjenama anulira se utjecaj poreza na dodanu vrijednost koji se obračunava na građevinsko zemljište i osigurava se svrha programa društveno poticajne stanogradnje u odnosu na tržišne kamatne stope za stambene kredite. Prema jedinstvenoj kreditnoj liniji u sustavu društvene poticajne stanogradnje pri kojoj se sa 50% sredstava kupuju stanovi i kreditiraju komercijalne banke a 50% osigurava Republika Hrvatske ostvaruju se znatne uštede nakon otplatnog perioda za razliku od klasičnih linija komercijalnih banka. Navedeno smanjenje kamatnih stopa odnosi se na stanove koji su u izgradnji i prodaji. I zadnje u odnosu na odredbe koje se odnose na Agenciju za pravni promet i posredovanje nekretninama i druge neprofitne pravne osobe predloženim izmjenama i dopunama se otklanjaju nedorečenosti nedorečenosti uočene u dosadašnjoj primjeni zakona te se pojašnjavaju prava i obveze agencija i neprofitnih pravnih osoba koje su osnovale jedinice lokalne samouprave a koja se odnosi na vođenje cjelovite evidencije prodajnih stanova, stanova danih u najam, o istoj naplati, uplaćenim sredstvima te prispjelim financijskim i drugim obvezama u vezi sa poticanjem stanogradnje prema Zakonu o društveno poticajnoj stanogradnji. Sažeto, predložene izmjene i dopune zakona sastoje se iz tri elementa. Prvo, mogućnost izgradnje stanova za društveni najam sa mogućnošću otkupa. Drugo, prilagodba novim odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost u dijelu poreza na zemljište. I treće, otklanjanje uočenih nedorečenosti u postojećem zakonu i njegovoj provedbi. S obzirom na stanove koji se nalaze u izgradnji i prodaji predlaže se predmetni zakon donijeti po hitnom postupku. Poštovani gospodine Uhlir, vi ste došli u Sabor predstaviti jedan zakon po svojem sadržaju u odnosu na posljedice za građane veoma bitan. Iz govornice ste pročitali 80% teksta iz ocjene stanja kojega smo mi kao zastupnici dobili. Ne morate doći čitat ono što imamo u pisanom obliku. Očekivao sam od vas danas da popravite ovu glupost iz teksta pa da recite, citiram vas: "i dalje postoji potreba građanima za rješavanjem stambenih pitanja". Koliko građana u Republici Hrvatskoj postoji kad ste pisali ovaj prijedlog zakona kome treba pomoć u rješavanju stambenih pitanja. Da li to znate ili samo konstatirate da postoje građani koji moraju riješit stambeno pitanje. Citiram drugi put vas, sve je manji broj građana koji se mogu zadužiti da bi kupili stan. Na hrvatskom tržištu postoji negdje 12 do 15 tisuća praznih stanova koje građani ne mogu kupiti. Koliko to kreditno nesposobnih građana ste proizveli u ove tri godine? Treći citat, cilj zakona je da se građanima olakša kupnja stana. Koliko po kvadratu? Ovim zakonom proširuje se mogućnost najma stana, koliko stanova se planira graditi u ovoj idućoj godini za najam i pod kojim kondicijama, kojim uvjetima. I na kraju pitanje, u ovom trenutku koliko je praznih neuseljenih stanova u vlasništvu Republike Hrvatske u državnom vlasništvu gdje DUDI već godinama ne raspisuje ni natječaje niti po ovom modelu nudi u najam građanima. Dakle da li znate, pitam vas najozbiljnije da li znate da imate u vlasništvu državne stanove koji su prazni i time se devastiraju, a niste ih ukalkulirali i ni riječi o tome rekli. Mislim da ste postupili dosta neodgovorno prema Saboru sa takvim uvodom. Poštovani saborski zastupniče, pokušat ću vam odgovoriti na niz pitanja koje ste izrekli. Prvo, koliko ima potreba u Republici Hrvatskoj. Mi to vidimo kroz ankete koje provodimo preko jedinica lokalne samouprave, to je prvo, a druga mjera je prema listama koje se formiraju za kupnju stanova. Tako je u gradu Zagrebu lista od 1500 imena, u gradu Splitu je neka druga lista, u gradu Osijeku je neka treća lista, znači svakom gradu neka druga lista. lista. Pitate koliko građana nije kreditno sposobno. Naravno da mi ne idemo od jednog do drugog građana i pitamo ga da li mu treba stan i da li je on kreditno sposoban, ali mi po ovoj listi vidimo znači koliko ljudi otpada sa liste kada dođe trenutak da trebaju ispunit kreditnu sposobnost. Iz tog broja se vidi, to su veliki brojevi, to su preko ¾. Broj ljudi koji nisu kreditno sposobni. Cijena stana. Cijena stana također je ovisna o tome koliko jedinica lokalne samouprave sudjeluje u pokrivanju troškova gradnje u društveno poticajnoj stanogradnji i prema zakonu se može varirati, odnosno maksimalna cijena stana može biti 1125 eura. Ono što mi postižemo, naglašavam ovisno o sudjelovanju jedinice lokalne samouprave, imamo rezultate izvrsne u priobalnim krajevima gdje se i ispod 900 eura prodaju stanovi u Puli i u Umagu. Pitali ste također koliko je praznih stanova u vlasništvu Republike Hrvatske. Imamo naravno taj podatak koliko je praznih stanova, DUDI je to javno objavio i na svojim internet stranicama koji su to stanovi. Prema podacima kojima ja raspolažem vrlo malo je tih stanova koji su stvarno upotrebivi, to su uglavnom stanovi koji su devastirani, zapušteni i nisu u ovom trenutku sposobni za davanje u najam. Ono što jest sposobno, to DUDI radi prema svom programu. Zahvaljujem. Krešimir Bubalo, replika. mislim da je ta koordinacija loša, da ima na desetine stanova koje se nije pružila mogućnost upravo da one socijalno najosjetljivije skupine dođu u mogućnost do tog stana. Znamo i pisali smo kao jedinica lokalne uprave da postoje stanovi koje država i ne raspisuje natječaj, kao i poslovne prostore, ne mjesecima, godinama ne stavlja se imovina u funkciju. A isto tako gledajući ovaj zakon i maloprije ste komparirali cijene, cijene u Osijeku su vam gotovo pa reći ćemo kao i tržišne i onda ona vaša rečenica pomanjkanje interesa, pa možete reći da interesa gotovo i nema, a dok izgradite objekat ljudi se ohlade, a vidimo da je tržište poremećeno, vidimo na tržištu da postoji 15-ak tisuća stambenih jedinica koje nisu prodane. I sigurno da treba mijenjat politiku, ne ovo s kamatnim stopama što ste ovdje naveli, nego kompletnu politiku jer ovu rečenicu koju navodite u samom prijedlogu, a to je mobilnost stanovništva. Stanovništvo nam je postalo toliko mobilno da bojim se da pad stanovništva koji imamo u Hrvatskoj da itekako ćemo osjetit na idućem popisu, imat ćemo puno stambenih jedinica koje su dosad bile popunjene no ljudi trbuhom za kruhom odlaze iz Hrvatske. Prema tome politika se mora mijenjat, a tržištu prepustit tržište. Ubijamo građevinsku operativu upravo s ovim modelima koje vi dajete. Uvaženi zastupniče, cijene u Osijeku spominjete da su iste kao na tržištu, ali bitan element ovog programa društveno poticajne stanogradnje je i kreditna linija koja osim da znači u društveno poticajnoj stanogradnji se omogućavaju niže cijene, a dodatna kreditna linija koja se sastoji od 50% sredstava komercijalne banke, 50% od Republike Hrvatske, dodatni radi razliku u konačnoj otplati i to izračunali smo do 15%. Što se tiče građevinske industrije, problem je nastupio u trenutku kada su se potpuno zapustili društveni stanovi, odnosno su oni prodani i tržište je bilo prepušteno upravo građevinskoj industriji, odnosno onima koji su se počeli baviti investicijama za to nisu bili spremni. Građevinska industrija prije svega treba graditi stanove, a ne biti investitor. I zato mi otvaramo ovo da oni i dalje mogu graditi sa svojim kooperantima. Eto zahvaljujem. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepo gospođo potpredsjednice, gospodine zamjeniče ministra. Pa bilo je vrlo vas interesantno slušati, anulirat ćemo ovo, anulirat ćemo ono, anulirat ćemo uvođenje stope poreza na dodanu vrijednost na građevinsko zemljište, smanjit ćemo kamatne stope Hvala vam ako u principu mijenjate zakon da bi poboljšali modele, da bi olakšali građanima RH da riješe svoje stambeno pitanje, onda kako to da nije potrebno osigurati dodatna sredstva. Druga stvar, na žalost jedan oblik koji je sramežljivo uveden u stambeno poticajnu izgradnju, a to je dogradnja obiteljskih kuća i jedan element koji sad ne košta ni malo, zapravo iznosi nisu ni malo mali, a to je legalizacija objekata mnogih građevinskih objekata koji su napravljeni se uopće ne tretiraju kao poticajna stambena izgradnja. Možda nadogradnja obiteljskih kuća i pomoć u legalizaciji, jer gledajte legalizacija jedne obiteljske kuće je negdje 70, 80 tisuća kuna u uvjetima kada su mnogi građani Hrvatske ostali bez posla to je praktički za njih nedosanjani san. Prema tome, kad govorimo o jednom ovakvom zakonu onda ja mislim da sve mogućnosti na koje prije svega mladi ljudi, a i ostali građani Republike Hrvatske mogu riješiti svoje stambeno pitanje, treba uzeti u obzir. A druga stvar, nikakvom kemijom, alkemijom ne možete nadomjestiti sredstva ako kažete da ćete nešto smanjiti, a istovremeno tvrdite da nisu potrebno osigurati dodatna sredstva. suprotnosti sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti jer ovaj zakon nije napravio ocjenu i procjenu fiskalnog učinka i prema tome on je kao takav po našem Poslovniku nije o.k. Odgovor na repliku zamjenik ministrice Željko Uhlir. **Uhlir, Željko** Eto gledajte, poštovani zastupniče ne trebaju dodatna sredstva zato što smanjujemo kamatne stope ljudima na povrat kredita. Znači, smanjujemo kamatne stope koje bi država naplatila. Mi ne trošimo … …/Upadica Šuker, ne čuje se./… … ali ne tražimo dodatna sredstva iz proračuna da bismo realizirali ovu mjeru, nisu nam potrebna. Nisu nam potrebna, pogotovo ne u ovoj godini jer to je povrat kredita tekar nakon 15 godina. Nakon 15 godina se otplaćuje prvo komercijalni dio od kreditne banke, a tekar tada aktiviranje povrata sredstva RH. A drugo, ovaj zakon ima strogo određenu namjenu. Znači, on ne može se koristiti za sve što nam se nađe na putu, pa i za legalizaciju, nego on potiče gradnju novih stanova. Gospođo potpredsjednice, vi ste trebali izreći opomenu zamjeniku ministra jer on je rekao jednu neistinu, jer je rekao nešto što je u suprotnosti sa zakonima koje je donio ovaj Visoki dom i Vlada RH. Pa ne možete reći ako umanjujete prihode državnog proračuna da to nisu potrebna sredstva. To su potrebna sredstva, jer za taj iznos će se smanjiti prihodi državnog proračuna. …/Upadica Zgrebec: Hvala lijepa./… I to su potrebna sredstva. Jer po zakonu vi morate naznačiti ako zakon djeluje i pozitivno i negativno na prihodovnu stranu i ako djeluje pozitivno i negativno na rashodovnu stranu. To su činjenice. Prema tome, vi kao predstavnik Vlade ne možete govoriti na takav način i zato ste ga trebali upozoriti sukladno članku 238. Poslovnika Hrvatskog sabora. **Zgrebec, Dragica (SDP)** To je vaša ocjena, a ja ocjenjujem da nije bilo povrede Poslovnika i nije bilo nikakve potrebne intervencije s moje strane. Branko Hrg, replika. **Hrg, Branko (HSS)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Gospodine zamjeniče ministra, 6319 stanova je izgrađeno od 2001. godine. U to je uložen ogroman novac poreznih obveznika RH. I danas I danas velik broj tih stanova zjapi prazan. Zar nije bilo vrijeme da se ocijeni da je to ipak u ovom trenutku pogrešna stambena politika i da se ona kao takova dalje ne bi trebala nastavljati. Rekli ste da postoji pomanjkanje interesa i da se ljudi teško odlučuju na dizanje kredita, uzimanje kredita. Logično da se teško odlučuju, logično je da to ne mogu raditi obzirom na apsurdnost situacije koju imamo u Hrvatskoj. Mi smo zemlja praznih kuća i praznih stanova s jedne strane, a s druge strane smo zemlja u kojoj se dnevno ljude izbacuje na ulicu. Postavljam sam sebi pitanje i vama da li bi stvarno država trebala biti ta koja će graditi i prodavati stanove

privatno poduzetništvo koje će graditi stanove i to prvenstveno stanove radi onoga što je i kolega Bubalo govorio radi mobilnosti i radne snage i građana RH, stanove prvenstveno za rentanje, za iznajmljivanje, čak gledajući da se za mlade bračne parove stavlja subvencija kako bi lakše mogli stanovati stanovati i rješavati stambena pitanja. Mislim da je pitanje stambene politike ono o čemu treba razgovarati i da ovaj zakon u principu vrlo će malo riješiti. Zamjenik ministrice odgovor na repliku. Kolega Željko Uhlir. **Uhlir, Željko** Zahvaljujem. Poštovani zastupniče, kada se govori o izgrađenih 6000, preko 6000 stanova od 2001. godine do danas govori se samo o stanovima izgrađenima u društveno-poticajnoj stanogradnji i oni su svi prodani. Znači, nema praznih stanova. Druga stvar su neuspjeli investicijski pokušaji privatnih poduzetnika koji su dan danas prazni. drugo pitanje bi bilo, tj. odnosi se na dio da li je država ta koja bi trebala graditi i bavit se prodajom i najmom stanova. Pa ovakav zakon koji je donesen još 2001. godine pokazuje da očito treba i da ima potrebe da država u nekom dijelu pomaže onim skupinama građana koje ne mogu na tržištu riješiti svoje pitanje, a posebno proširenjem na najam što imamo danas za predmet. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Poštovani gospodine zamjeniče ministra slažem se, to sam vam i na odboru rekao, ja ovaj model u kojemu država na tržištu stambene gradnje konkurira poduzetnicima sredstvima državnog proračuna a koje ostvaruje od privatnih poduzetnika koji plaćaju porez upravo za tu istu djelatnost nije dobro rješenje. I to to ću kasnije u ime kluba o tome malo više govoriti. I slažem se sa svima koji su rekli da nije dobro da država na tržištu stambene gradnje se javlja kao konkurent poduzetnicima koji od te djelatnosti plaćaju porez i financiraju upravo tu djelatnost s kojom država njima konkurira. To je jedna stvar. Druga stvar, niste do kraja niti u zakonu niti gospodinu Šukeru objasnili kako i na koji način država će financirati gradnju stanova za najam i pri tome tvrditi da ne treba osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu. Naime, ako je točan podatak o visini najamnine koju bi plaćao budući zakupoprimatelj toga stana tom se zakupninom neće moći pokrivati rate kredita koje se moraju otplaćivati. Prema tome, ta razlika između najamnine i visine kredita i otplatnih rata mora biti dodatno terećena na pozicijama APN-a, a APN je u sustavu državnog proračuna na pozicijama državnog proračuna. Prema tome, on će morati osigurati za ovaj model

Država konkurira poduzetnicima, ne možemo reći da država konkurira poduzetnicima zato što im država upravo omogućava da oni rade i da ostvaruju svoju primarnu djelatnost a to je graditeljstvo i obrt koji se upotrebljavao u izgradnji stanova. Druga stvar su investitori. Ako investitorima od 2001. do 2015. 6000 stanova nešto znači onda znači da i tu treba pomoći, da su građani u vrlo teškoj situaciji. Ali investitorima država nikako ne smeta. A dapače, graditeljima pomaže da im se otvaraju novi poslovi. Što se tiče odgovora na od čega će se financirati najam stanova, najam stanova će se financirati iz onih sredstava koja već jesu na toj poziciji POS-a. Jer nećemo tražiti nova sredstva. A radit ćemo stanove za najam iz onoga što ćemo manje graditi za prodaju. Naprosto se vidio taj trend da više ono što sam rekao uvodno da ljudi više nisu naši kreditno sposobni, odnosno da ih dugoročne obveze više toliko ne privlače i da su skloni više najmu nego kupnji stana pa će se ta ta sredstva usmjeriti na ovu stranu. itekako postoji, da nema nijednog neprodanog stana, da se na ovaj način olakšava građanima pogotovo mladim obiteljima sa više djece da dođu do svog stambenog prostora, da u tome država pomaže što se ovim čini zakonom što je na kraju svakoj odgovornoj vlasti i dužnost i ja vam na tome čestitam. A za sav onaj jal koji vidite, koji dolazi počesto i nažalost s ove strane, meni s lijeve strane, nažalost dolazi upravo zbog toga što to radite dobro za građane i što će to građani prepoznati. I vidite sada, ali evo jedan prijedlog, upravo zato što mnogi sada kukaju evo što će biti s građevinarima jer će ovi stanovi imati prednost? Pa evo vam ja predlažem nešto i za njih upravo da banke i građevinari koji u vremenu krize drže zaključane te stanove na plaćaju nikom ništa, ti stanovi na kraju krajeva propadaju, evo još dodatno jedne inicijative da ukoliko to ne stave na tržište povoljno ili na iznajmljivanje da im se lijepo i da na takav način krenemo upravo upravo od onih najbogatijih porez na imovinu. Da im se oporezuje ta imovina, ti stanovi koji zjape prazni pa onda ni ovaj dio s naše strane s nama lijeve strane inače desnica neće kukati nad tim građevinarima. Mislim da će to biti i za njih dobro jer je šteta da i takvi stanovi stoje prazni, a oni ga besramno drže skupim i dan danas i precijenjenim. Željko Uhlir, odgovor na repliku. **Uhlir, Željko** Zahvaljujem poštovana gospođo zastupnice. Pa upravo država ima brojne mehanizme s kojima može regulirati stanje na tržištu stanova i jedan od pokušaja koji je bio i našeg ministarstva i drugih kolega iz Vlade je bio taj da se sa velikim investitorima i bankama pregovara o mogućnosti aktiviranja tih praznih njihovih stanova međutim očito je da u ovom trenutku oni još nisu bili zainteresirani, odnosno da još uvijek mogu držati te prazne stanove. Zahvaljujem. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da. Predsjednik Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo Zdravko Ronko. **Ronko, Poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora, zamjeniče ministrice, kolegice i kolege. Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskog sabora raspravio je na 43. sjednici koja je održana 4. veljače prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji i to kao matično radno tijelo. Članovi odbora informirani su da je provedbom Zakona o društveno poticanoj stanogradnji izgrađeno nešto više od 6000 stanova u 76 jedinica lokalne samouprave te je investirano preko 3 milijarde 3 milijarde kuna za što je RH putem poticanih sredstava uložila više od 759 milijuna kuna. I u tijeku je izgradnja još 1559 stanova u 7 gradova i općina. Naznačeni su i razlozi zbog kojih se predlažu izmjene i dopune zakona te hitnost donošenja vezano što su imali prilike i čuti u uvodnom izlaganju, uz stupanje na snagu odredbi Zakona o porezu na dodanu vrijednost koje se odnose na oporezivanje zemljišta. Bez predloženih izmjena i dopuna Zakona o društveno poticajnoj stanogradnji došlo bi do povećanja otplatnih rata kredita i znatnog poskupljenja stanova za krajnje kupce koji bi bili u nepovoljnim uvjetima u odnosu na one koji su kupili stanove iz programa POS-a. Provedbom važećeg Zakona o društveno poticajnoj stanogradnji uočen je smanjen interes za kupnju stanova i prisutna potreba za rješavanje stambenih problema osoba koje se ne smatraju socijalno ugroženima. A da bi se omogućilo rješavanje stambenog pitanja do stjecanja kreditne sposobnosti najmoprimcima će se ponuditi sklapanje ugovora o najmu uz mogućnost i otkupa stana. U raspravi je između ostaloga zatraženo i pojašnjenje pojma prilagođavanje stanja na tržištu, te eventualna kolizija s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu u dijelu koji se odnosi na komunalni doprinos i komunalnu naknadu, a vezano za učešće jedinica lokalne samouprave u financiranju komunalne infrastrukture. Dio članova odbora u vezi sa prethodnom primjedbom bila je mišljenja da odredba spomenutog članka jasno propisuje da jedinica lokalne samouprave uređuje pitanja stambenih potreba na svom području vezano za kupnju i najam, te je dobro da ukoliko jedinica lokalne samouprave sudjeluje u podmirenju cijene zemljišta i komunalne infrastrukture da ti troškovi budu vraćeni iz naplaćene kupoprodajne cijene stana ili iz najma u predloženom postupku i propisanom vremenu. Iako je iskazano mišljenje kako dosada primjenom Zakona o društveno poticajnoj stanogradnji nije izgrađen veći broj stanova koji bi utjecao na tržište nekretnina ipak je naglašeno da u određenoj mjeri to ipak konkurira onima ne poduzetnicima nego onima koji se vlastitim sredstvima ili sredstvima komercijalnih banaka koji su gradili stanove pod nepovoljnijim uvjetom a koji sada na tržištu nekretnina gube određenu vrijednost. Na pitanje o tome kako će se uštedjeti kupnjom stanova prema predloženom modelu odgovoreno je da se primjenjuje jedinstvena kreditna linija u kojoj sa 50% sredstava kupnje kreditiraju komercijalne banke a 50% RH, a predloženo je smanjenje kamatnih stopa sa 2 na 1 i 5 na 3 bi se anulirao utjecaj poreza na dodatnu vrijednost koji se obračunava na građevinsko zemljište. S obzirom na rečeno da se i u trenutno razmišlja o izgradnji na području Osijeka, Zagreba odnosno većih gradova Splita, Rijeke, Dubrovnika predloženo je da se pojačano iznađe model stimuliranja izgradnje stanova i u manjim sredinama. odbor je podržao i odredbe kojima se uređuje mogućnost izgradnje stanova za društveni najam s mogućnošću otkupa čime se posebno utječe na radnu mobilnost stanovništva i proširenje namjenske izgradnje stanova te zapošljavanje i građevinske struke. Nakon provedene rasprave Odbor za prostorno uređenje većinom glasova 7 za i 2 suzdržana predložio je Saboru donošenje ovoga zakona. Hvala U ime Kluba Nezavisnih zastupnika kolega Damir Kajin i Ivan Grubišić. Nisu prisutni, klub gubi pravo rasprave po ovoj točci. A u ime Kluba zastupnika Linića, Vukšića, Hodžića kolega Slavko Linić. Hvala. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Zamjeniče ministra sa suradnicom, kolegice i kolege ovdje vidimo dvije suprotnosti unutar Vlade Republike Hrvatske. Ministarstvo graditeljstva koji prati što se događa u Hrvatskoj, kakve promjene bilježimo u Hrvatskoj i reagira sa ovakvim izmjenama i dopunama zakona koje zaista treba podržati, ali se uopće pitamo da li je opravdano da danas razgovaramo o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticajnoj stambenoj izgradnji iz jednostavnog razloga što nema potrebe da taj zakon i na dalje egzistira, nema potrebe. Ali ministarstvo pravovremeno reagira, unaša mogućnost najma što nije svrha društveno poticajne stambene izgradnje. A samo iz jednog razloga što Vlada Republike Hrvatske nije svojom socijalnom politikom donijela Zakon o stambenoj izgradnji. Prema tome, izostanak socijalne osjetljivosti Vlade koja je morala shvatiti da takvim pitanjem mora riješiti probleme građana Hrvatske kao što rješava zdravstveni sustav, mirovinski mi u Hrvatskoj s obzirom na trenutno stanje trebali bi imati i stambenu politiku. Nemamo ju i to je razlog da danas raspravljamo o izmjenama i dopunama ovog zakona iz razloga što ministarstvo osjeća potrebu da država mora građanima pomoći pomoći u osiguranju osnovne životne potrebe ne računajući obrazovanje, a to je stanovanje. I nema dvojbe danas u Hrvatskoj imamo ogromno raslojavanje, imamo mali broj bogatih ljudi i ogroman broj osiromašenih ljudi, ljudi koji su ostali bez radnog mjesta, sa niskim mirovinama, ljudi koji imaju male plaće. I nažalost ljudi koji su u vrijeme ekspanzije toliko se zadužili da su zauvijek financijski robovi. Da to je stvarnost u Hrvatskoj, na takvu stvarnost ne može reagirati Ministarstvo graditeljstva, na to je trebala Vlada sa svojom socijalnom politikom. I nema dvojbe da ova Vlada i sve jedinice lokalne samouprave moraju imati obvezu izgradnje jeftinijih stanova ali za najam. za najam. Pa dozvolit ćete je rekla da ćemo od iduće godine uvesti porez na nekretnine. tome koji to građani mogu financijski izdržati kredit, obvezu, eventualni porez? Pa to se neće moći izdržati. Nigdje u svijetu nemate toliko građana koji su vlasnici nekretnine, to su naše prošlosti. Danas ako imamo 330 tisuća građana koji ne mogu svoje obveze servisirati pa nema šanse da ćemo imati nove građane koji će graditi kvadrate, nemamo. Ali da moramo imati građane koji imaju pravo na neki način ući u stan po jeftinijim najamninama, prihvatljivijim najamninama, ovisno o njihovoj mirovini jel nažalost mnogi naši umirovljenici izgubit će svoje stanove, da li radi kredita, da li radi švicarca, radi prekomjernog trošenja na karticama. Razgovarajte sa ljudima, ćete šokirani, u mirovini sve su izgubili jel još nisu otplatili. Pa oni trebaju stan sa niskom najamninom. To im mora osigurati država i jedinice lokalne samouprave i regionalne. Da oni im to moraju, ali kroz vrlo jasnu socijalnu stambenu politiku koja mora biti predmet rasprave u ovom Saboru, koja mora biti jasna politika Vlade koja ima socijalnu osjetljivost. Mi toga nema. I u tom trenutku ostajemo na starim rješenjima u vrijeme ekspanzije kada smo imali ipak nešto prihvatljivije zaduživanje, a nesvjesni toga da to nećemo moći vraćati. I sada u replikama svi se okrećemo na taj dio, ali probajte shvatiti prijedlog koji smo dobili od nadležnog ministarstva je pokušaj spašavanja postojeće situacije. Građanima zaista treba jeftiniji najam. Gradove treba gurnuti i obvezati zakonom da moraju graditi stanove za svoje građane, ne da bi ih prodavali, da bi im omogućili jednostavno jeftiniju najamninu. Ali ta jeftinija najamnina pomoći će svima jer će ona biti i nekakav regulator sada visokih najamnina jer pojedinci još uvijek visoko cijene cijene svoje nekretnine i iznajmljuju po vrlo visokim cijenama pa je naš građanin i u tom dijelu, kada gledamo privatni sektor, itekako ugrožen. A da ne govorimo sa izmjenama poreznih propisa, da smo jednostavno opteretili sada i

Prema tome, regulirat ćemo i tržište najamnina sa ovakvim novim prijedlozima. To je razlog da smatram da treba prihvatiti ovo rješenje, ali treba vrlo jasno uputiti zahtjev Vladi da izradi socijalnu stambenu politiku kao program kroz zakonska rješenja da bi mogli napustiti ja bih rekao preživjelu zakonsku mogućnost da govorimo o društveno poticajnoj stambenoj izgradnji. Zašto? Jel to je ono gdje očekujem da bi tada ne riješili pitanje nove izgradnje za najam, nego valjda bimo i riješili što dio bogatih žive u državnim stanovima, a ne prodajemo to, a mogli smo prodati. Mnogi bi htjeli kupiti. Pa ne samo to nego sa raznim nacionalizacijama mi imamo petinu, šestinu, sedminu stana koja je u državnom vlasništvu, vlasnici to ne mogu otkupiti. U tom dijelu smo potpuno inertni. I umjesto da skupljamo novce jel ga imamo, to je ono što mi velimo, ova Vlada ne zna upravljati sa svojim nekretninama, nekretninama, svojom imovinom. I umjesto da tako skupimo novce da ne uzimamo samo iz novih poreza, iz državnog proračuna nego da osiguramo sredstva i prodajom svima onima koji mogu si kupiti i žele si kupiti državne stanove u kojem žive. Ali da onda s tim novcima uredimo te neadekvatne stanove koji su prazni. I to je posao za graditeljstvo, pa ih možemo urediti i iznajmiti. I nema dvojbe da od ukupnog broja gradova 30% onih je koji moraju imati zakonsku obvezu da ulažu u izgradnju stanova. A agencija neka gradi za manje gradove, općine jer tu treba imati razumiju politiku. i mi ćemo tada riješiti da pojedini građani koji imaju ispod 5.500 kuna prosječne plaće, umirovljenici koji su ostali bez svoje imovine mogu kroz stambene liste, da li lokalne samouprave ili same agencije koja bi preuzela tu ulogu na neki način osigurati pristojne uvjete za život u stanu kojeg je uredila država ako je to dosadašnji stan ili novi stan koji je lokalna jedinica ili grad izgradio iz namjenskih sredstava proračuna ili upravljanjem samom imovinom. Prema tome, sam predlagač jasno nam daje do znanja ne da nema interesa, nema ekonomske moći, nema više mogućnost da građanin koji treba stan kao osnovnu životnu potrebu ne može ga više kupiti, ne može ga nabaviti i dajmo mu mogućnost najma, naravno uz mogućnost uvijek otkupa netko od tih građana danas sutra može promijeniti svoje ekonomsko i imovinsko stanje i prihodovnu stranu. Pa dajmo mu mogućnost otkupiti jer to će uvijek značiti sredstva za novu izgradnju, povećanu izgradnju i rješavanje nekog drugog. Da, to je ono što želimo jasno naglasiti. Također znajte da onaj tko može kupiti stan nema potrebe da se iz socijalnog programa, jer i ovo je jedan vid socijalnog programa, društveno usmjerena stambena izgradnja, nema potrebe da takvom čovjeku koji ekonomski može si priuštiti stan da mu osiguravamo ovakve uvjete. Ne, neka stan osigura na tržištu. To je socijalna politika. Mi moramo praviti razliku između bogatih i onih koji su ekonomski u nemogućnosti osigurati novi stan i vlasništvo nad tim stanom. Prema tome, upravo to raslojavanje nas je moralo natjerati da ovakvo dosadašnje rješenje zamijenimo sa jasnom socijalnom politikom u djelu stanogradnje. I naravno tog trenutka sa po meni povećanom, jer najam stana znači sigurno veći broj stanova, bolje upravljanje imovinom, veće prihode koji će omogućiti jednostavno tu povećanu povećanu stambenu izgradnju, mi ćemo osigurati i potrebnu gospodarsku aktivnost za djelatnost graditeljstva. To nema dvojbe. Prema tome, nikako ne odustati od stambene izgradnje, nikako ali ju pretvoriti u potpunu socijalnu politiku. Tako da ja polazim ovu raspravu u Hrvatskom saboru trebamo iskoristiti da na neki način priznamo da je Ministarstvo graditeljstva imalo osjećaj za ogromno raslojavanje, socijalno raslojavanje u Republici Hrvatskoj i ponudila je rješenja kroz najam stana. Ali isto tako za zaključke ovog Sabora da zahtjevamo u kratkom roku socijalnu politiku u dijelu stambene politike kojom bi se zaista i jedinice lokalne samouprave i državu obvezalo na gradnju socijalnih stanova za najam. Sve ostalo prepustimo tržištima i budite uvjereni da nedostatak korisnika kredita će natjerati banke da daju itekako povoljne uvjete onima koje ekonomski mogu sami isfinacirati svoje stanove. I zato smatram da treba prihvatiti ovaj prijedlog izmjena i i dopuna ali samo kao prijelazno razdoblje dok Vlada ne donese jasnu socijalno stambenu politiku. Hvala lijepo. Branko Bačić, replika. povećanje PDV-a na promet građevinskim zemljištem što je onda posljedično dovelo do povećanja cijene stanova za oko 4%. Ja vam moram reći da se nikad nisam slagao sa ovim modelom. I sa ispravim gospodina zamjenika, naime, ne stoji činjenica da u ovom trenutku nema neprodanih stanova u sustavu POS-a jer na stranicama Agencije za pravni promet i poslovanje nekretninama u ovom trenutku se gradi, odnosno bolje rečeno sa stanjem 1. siječnja 2015. 1389 stanova koji su u gradnji. A od njih 1389 950 je neprodanih stanova dakle već sada. I ovaj model nema veliku zainteresiranost građana jer, to je malo prije i kolega Bubalo rekao, vi možete diljem Hrvatske postignuti cijenu koja se nudi u ovom projektu POS odnosno nekvaliteti izgradnje stanova u sustavu POS-a. O tome ću kasnije i brojni su primjeri u Hrvatskoj. I slažem se i s vama da je dobro da Vlada intervenira na tržištu sa gradnjom stanova za najam i to se može prihvatiti i to je dobro iako već i u postojećem zakonu postoji i dana je mogućnost da se kroz sustav POS-a mogu graditi stanovi za najam za potrebe jedinica lokalne samouprave i drugih pravnih osoba u Hrvatskoj. Prema tome, nije to nešto novo. Ali nisam siguran, dapače, mislim da nije dobro riješeno kroz ove izmjene zakona pitanje izgradnje stanova za najam u Republici Hrvatskoj. I tu bih mogao se složiti s vama da Vlada bi trebala izići sa cjelovitim

Pa i ovo rješenje će u biti pomoći da se zaista u njih usele građani koji ne mogu kupiti i nisu sposobni kupiti ali će moći plaćati plaćati prihvatljiviju najamninu pogotovo kada vidimo da se kroz niže kamate na dio Vladin itekako želi ekonomski spustiti cijena najma što niže. Ali isto tako moramo shvatiti uz prosječnu plaću od 5500 kuna kolika je u Hrvatskoj uz preko 330 tisuća onih koji ne vraćaju kredite i koji su platežno u nemogućoj situaciji, nitko se neće opredijeliti na kupnju stana. U isto vrijeme smatram da smo bili dužni vrlo jasno reći da nekad što smo imali u socijalizmu a to je ono stanarsko pravo koje je bilo neka vrst vlasničkog odnosa pa smo to kroz prodaju pretvorili u vlasnički odnos, neće toga više biti u Hrvatskoj. Neće. Sve više građana, pogotovo mlađih biti će ekonomski nesposobni bilo kakva zaduženja, za bilo kakva zaduženja. Plus toga, moramo shvatiti, građanin treba živjeti, treba ulagati u djecu, treba ulagati u obrazovanje a da bi u to ulagao onda sebe ne smije orobiti u narednih 25 godina sa visokim ratama za kredit. Kada jednostavno ne vidimo problema u tome da živi u tuđem stanu, pogotovo ako je to stran jedinice lokalne samouprave i države Hrvatske sa pristojnom najamninom. polako ćemo se prilagoditi ono što se zove Europi jer tako je uobičajeno u svijetu. Malo tko je vlasnik, onaj tko ima novaca taj je. lijepa. Kolega Linić, vi ste lijepo elaborirali neke stvari, međutim mislim da se trebamo vratit 14 godina unatrag. To je početak 2002. kad je POS krenuo. Kolika je tada bila vrijednost stanova na tržištu, kolika je bila po POS-u. Tada je bila marka, dogodila se konverzija marka-euro i cijene su otišle gore, plaće nisu otišle gore. Nekoliko puta sam se usudio dati određene kritike, takav model POS-a je dobio po nosu zbog određenih interesnih skupina. Međutim, mislim da danas Hrvatska treba razmišljati prije svega o svom stambenom potencijalu. I ja ću opet po ne znam koji put govoriti o nadogradnji obiteljskih kuća. Mnoge obiteljske kuće u principu su danas ne neiskorištene nego jedno ili dvoje starih ljudi živi u 150 ili 200 kvadrata. Daleko lakše je napraviti, nadograditi jedan … stan u postojećoj obiteljskoj kući ili urediti kat nego ići graditi novu stambenu jedinicu kao što se to događa. Međutim isto tako, mi kao da smo slijepci. Kad nam paše onda ćemo pričati hvalospjeve otpisu dugova, kad nam paše onda ćemo pisat hvalospjeve o tome kako rješavamo problem franka, kako rješavamo problem ovih austrijskih zadruga i da dalje ne nabrajam. Međutim, ajmo se postavit u situaciju svih onih ljudi koji su nastradali i ostali bez posla i jednom kreditnom strahu koji danas definitivno vlada u Hrvatskoj. Možemo mi pametovati ovdje koliko hoćemo, ali ako imate prijatelja koji je ostao bez posla ili koji je digao kredit u švicarcima i prolazi sve ove traume, vrlo teško ćete se odlučiti na jedno novo kreditno zaduženje za sljedećih 30 godina u ovakvoj neizvjesnosti koju imamo. Prema tome, sagledavajući ovo sve skupa treba naprosto naći model kako će se on zvati ali koji odgovara trenutku u kojem Hrvatska živi. Ali zašto, jel smo mi ovdje u Saboru zato da se usudimo nešto reći što se netko zbog nekih interesnih skupina ne usudi reći ili smo ovdje samo zbog toga da primamo plaću i boli nas briga što će bit sa građanima Hrvatske. Mi ovdje trebamo bit njihov glas i mi ovdje trebamo reći ono što oni nemaju prilike reći. Imamo još tri replike pa ćemo to završiti prije stanke. Slavko Linić, odgovor na repliku. **Linić, Slavko (Nezavisni)** Slažem se u potpunosti s vama i još nešto želim naznačiti. određene stvari postiže i poreznom politikom. Naš najveći problem je porez na nekretnine kojeg se bojimo uvesti iz jednostavnog razloga jer puno građana ima imovine, a ekonomski male prihode. Pa sad ako imate veliku imovinu, a male prihode uvijek je pitanje kako ćete plaćat porez. Ali zakon koji je i bio načinjen još 2012. godine je jasno govorio da se treba porezno opteretiti onaj koji nije imovinu stavio u funkciju. Prema tome, kad biste masu praznih stanova oporezovali, vjerujte oni bi se iznajmljivali. Što bi bilo tada? Cijena najma bi pala. Znači mi smo ti koji svojim poreznim politikama ne utječemo na to da građanin živi u boljem vremenu. Jer da vi sve stanove koje imate prazne pa i ove novoizgrađene počnete oporezivat pa ovo što država ima, a neće da uredi i neda van, sve to oporezivati, ja vam velim odmah bi bili na tržištu, i cijena najma sa ovolikim količinama stanova koji su sada ništa drugo nego mrtvi kapitali vi biste građanima omogućili pristojniji život i lagodniji život, bez straha da će ga netko potjerati. Jer kad imate veliku ponudu svi će čuvat svog stanoprimca, svi će ga čuvat, neće ga tjerat. Znači porezna politika je ta koja je da smo išli na rješenje socijalne stambene politike mi bi i taj dio riješili, jer osnovno je dajmo građanima da žive pristojno, dajmo im taj stan i odmaknimo ih od toga da moraju bit vlasnik. Kad to sve riješimo, vidjet ćemo da će situacija biti u Hrvatskoj sasvim drukčija. Zahvaljujem se poštovana potpredsjednice. Kolega Liniću, kad ste spomenuli nekadašnji stambeni fond vratili ste se u neka davna vremena. Svi smo izdvajali zaposlenici u taj stambeni fond i na kraju smo te stanove i otkupljivali. Pa bi ja rekla ča je bilo tega više ni. Ali okrenimo se onome što je sada, a to je da u ovo vrijeme kada je pala kupovna moć naših građana, kad je većina građana postala kreditno nesposobna, onda je ovo jedini način da naši mladi i socijalne kategorije naših građana dođu do nekakvog stambenog krova nad glavom, upravo uključivanjem jedinica lokalne samouprave, države i ostalih čimbenika smanjuje se i cijena koštanja kvadratnog metra stambenog prostora. Ekonomska cijena kvadrata bar na Jadranu kreće se pa do 2000 eura, a cijena POS stanova je negdje oko 900 eura. Prema tome, na taj način možemo omogućit našim ljudima da kupuju te stanove. jedinice lokalne samouprave uključe se i na drugi način, sve neprodane stanove jedinice lokalne samouprave se obavezuju da će otkupiti i podijeliti svojim građanima, odnosno da će im dati u najam te stanove. Prema tome, to su socijalne kategorije građana o kojima vi govorite i mogućnost upravo davanja takvih stanova u najam. što se tiče poreza na imovinu, pa evo ja se isto tako s vama slažem, pa nek se više uvede taj porez na imovinu, naročito kod bogatih jer na taj način ćemo onda moći bolje kreditirati stanogradnju za onu najugroženiju kategoriju siromašnih.

zastupnice mi sada govorimo samo o stambeno poticajnoj izgradnji. To nije socijalna stambena politika. Vladi nedostaje vrlo jasna poruka što je to socijalna stambena. Mi moramo obvezat velike gradove, veće gradove iznad 30 000 da moraju imat stambene liste, da moraju gradit stanove. Vi kad gradite stanove za najam vi nećete amortizirati stanove u 20 godina, u 40 godina. Najamnine će vam bit male, mislim to sve mora bit pisano u politici Vlade. Da li vi shvaćate o čemu mi govorimo? Da ova Vlada nije donijela stambenu politiku kao socijalnu mjeru koja je važna, jer to je životna potreba građana, to je taj problem. Mi govorimo samo ovdje gdje smo u poticajnu stanogradnju išli zato da nastavimo aktivnosti u gospodarskom dijelu i zaposlimo graditeljstvo, a s druge strane da građanima nešto povoljnije omogućimo kupnju. To više nije socijalno-stambena politika, politika, mi je moramo promijeniti, nešto na tragu i onog što ste vi govorili. Ali da bi to učinili mi moramo imati akt Vlade, akt ovog Sabora. Jel' to zakon, jel' to strategija u kojem u kojem ćemo zaista o svemu tome porazgovarati. To je ono što nam nedostaje i u ovom trenutku situaciju kako tako spašava Ministarstvo graditeljstva. Hvala lijepo. Kolega Linić, situacija sa ovim POS-ovim stanovima nije svuda ista. Naime, cijena stana kod nas u Slavoniji, tržišna cijena stana gotovo se rekao cijeni POS-ovih stanova po kvadratnom metru. Ja i ne znam zapravo iz ovog izvješća, odnosno iz ovog prijedloga zakona piše da je izgrađeno 6319 stanova po cijeni od 3 milijarde itd. Ali ne znam koliko je kvadrata, kvadratnih metara koliko je izgrađeno. Dakle, da bismo znali točno po kvadratnom metru koliko je koštao cijena kvadratnog metra POS-ovog stana, hajde da tako kažem, da skratim priču. Dakle, ja sam računao da je tu po stanu, po stanu prosječno 63 tisuće eura ili 490 tisuća kuna, preračunato u kune. No, ono što Hrvatska nema dobro ste primijetili, jednu stambenu politiku. Naime, slušali smo izvješće samog ministarstva da u Zagrebu ima samo 10 tisuća praznih stanova u vlasništvu investitora, u vlasništvu banaka i ne znam ni ja, portfelja banaka itd. I nikako da stavimo to u nekakvu funkciju. Nadalje, rekli ste da ima toliko staračkih domaćinstava koji žive u kućama od 200 do 400 metara stambenog prostora. Ni to, dakle rekli ste da bi možda porez na nekretnine doprinio tome da se i to riješi. Dakle, kada gledamo broj praznih stanova u RH, dakle gotovo bi se reklo da ne postoji potreba za gradnjom. Ali kako već postojeće resurse kako već postojeće resurse upregnuti, a da riješimo problem stanovanja, poglavito mladih ljudi koji ne mogu s obzirom na to da nema posla, da su im plaće male itd., da bismo im omogućili normalno. Ja se slažem da je mala najamnina ta u odnosu na cijenu stana koja bi donekle riješila problem poglavito u aranžmanu države i jedinice lokalne samouprave. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Slavko Linić, odgovor na repliku. Pa rješenje je upravo u najmu stana. Pokušajte shvatiti da cijenu koju trošite za izgradnju stana i prenosite na nekog privatnog vlasnika ne možete ići sa nižom cijenom, ne možete ići sa odbitnim stavkama, možete dat nižu kamatu. Vi jednostavno ne smijete omogućit bogaćenje na teret ostalih poreznih obveznika. A dobit stan je neka vrsta imovine koja predstavlja bogatstvo. Kad je najam u pitanju, vi ćete uvijek postojeći trošak izgradnje stana raspodijeliti da li na 20, 40, 50 godina. Jer ne vidim razloga da se utvrdi da 50 godina je otplata takvog stana. I to je onda nešto što nitko nije postao vlasnik, jer to je uvijek državno vlasništvo, je vlasništvo jedinice lokalne samouprave, samo netko koristi najam. I tada vi dobivate ekonomski, ja bih rekao održivi model koji otplatu ide na velik broj godina, a imate nisku najamninu. I jednostavno ste tu odigrali socijalnu politiku, a niste prenijeli vlasništvo. Znači, to su modeli koje se treba očekivati. **Zgrebec, Dragica Gospodine Liniću, vi ste, slažem se s vama da je ovo stvar socijalne politike. Ali vi ste u svojoj raspravi rekli da gradovi moraju graditi stanove i to gradovi iznad 30 tisuća stanovnika. Ja znam da mi danas raspravljamo o vladinom projektu i vladinim obvezama. Ali ja vam sad pilu naopako okrećem. A zašto bi, jel' mislite da je interes tih gradova da dolaze neki novi stanovnici tamo? Jel' mislite da su Zagrepčani sretni što im je došlo toliko stotina tisuća stanovnika u Zagreb ili neki manji grad? Zašto tu stambenu politiku ne okrenemo. Zašto mi ne potičemo da ljudi ostaju u svojim mjestima? Danas je 20 ili 15 km od grada već selo. Zašto mi ne potaknemo da ljudi ostanu tamo? Zašto mi poreznom politikom ne napravimo da je nula porez ako se živi u nekom području van centra grada i da zadržimo ljude tamo. Jer mi njega kad dođe u grad on je siromah, on nema ništa i onda postaje socijalni slučaj, a upravo taj nedostatak stambene politike ili ta naša orijentacija strateška, a posebno porezna politika. Vi za građevinsku dozvolu u zadnjem selu imate iste obveze kao u centru Zagreba? Tu mi trebamo promijeniti mentalni sklop. Ne mogu svi stanovnici Hrvatske živjet u 4 velika grada, od kojih 2 eventualno mogu nešto gradit, a ona 2 su u teškom stanju. A da ne kažem o ovim gradovima o kojima vi kažete 30 tisuća stanovnika. Pa ti su na izdisaju gradovi. Mi stalno tim gradovima dajemo nove obveze, a nikakva nova sredstva. I još sad kažemo neka oni grade i stanove. Pa zašto bi gradili? Oni neće poticati to. A pak 15 ili 20 km od tog grada svi vrtići, sve škole, sve sportske dvorane sve to propada. I tamo se uložio neki novac, ali svi su utekli iz tih mjesta. Znači, mislim da bi trebalo totalno promijeniti tu politiku od porezne, pa onda do stambene. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Slavko Linić, odgovor na repliku. sad vratimo na stambene liste to je politika svakog grada, stambenu listu radi grad. Kriterije su većinom broj godina u tom gradu. Znači koliko dugo ste u tom gradu, socijalno stanje, obiteljsko stanje, broj članova obitelji. I na žalost svi bi mi bili sretni kad bi mogli reći da je Zagreb, Rijeka, Osijek, Pula, Split riješio pitanje svojih građana. da sam bio 10 godina gradonačelnik grada Rijeke i u ratno vrijeme grad je sam gradio stanove, za svoje građane, i imao listu. Na toj listi ispod 5000 ljudi nema, a zahtjeva je enormni broj. Imamo branitelje koje treba riješiti, i njih se rješavalo. Prema tome, probajte shvatiti ovu politiku o kojoj vi govorite, gradovi moraju graditi, to mora biti njihova socijalna obveza ali oni će imati svoje kriterije.

tome, oni će svojom politikom, svojim listama definirati a koga to zbrinuti. Jer vi imate svoje sugrađane koji preko noći ostaju bez svoje nekretnine, koje je netko izbacio iz te nekretnine, kojima je pao socijalni status, ne može više plaćati najam u privatnom smještaju ili kod privatnika. O tome O tome grad treba voditi brigu. Još uvijek nisu riješili pitanje službenih stanova ili stanova kao što su bili oni u školama, domari i ovo, ono, sve to grad treba riješiti. To je bila i njegova zakonska obaveza, nije riješio. Prema tome, kad govorim o obvezi grada onda ne mislim o migracijama nego prije svega o tome da ima ogroman broj stanovnika i građana toga grada koje treba zbrinuti jer je to socijalna politika jedinica lokalne samouprave. Sada ćemo nastaviti u 15,00 sati. Prva na redu će biti kolegica Nevenka Bečić. Hvala